(HDZ)** I kao zadnja točka dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 219 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj zakon raspraviti ćemo sukladno odredbama Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnosti, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za ratne veterane, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za gospodarstvo, Odbor za turizam, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za Hrvatske izvan Republike Hrvatske i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu područnu (regionalnu) samoupravu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministar financija, gospodin Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Samo nekoliko uvodnih napomena. Dakle, što se definira sa ovim zakonom o izvršenju državnog proračuna? Definirana je proračunska zaliha u iznosu od 429 milijuna i 900 tisuća kuna. Osnovica za obračun naknada i drugih primanja na temelju posebnih propisa u iznosu od 3 326 kuna. Također, ukupno ograničenje za zaduživanje jedinica regionalne i područne samouprave 2,3% ukupno ostvarenih prihoda u poslovanju svih jedinica. Zakon utvrđuje i pitanje upravljanja dugom, pa se daje mogućnost Vladi Republike Hrvatske da se može zadužiti u inozemstvu i na domaćem tržištu novca do iznosa od 14,7 milijardi kuna, od toga tekuće otplate glavnice 9,8 milijardi kuna, a ostatak je za pokriće deficita. Utvrđuje se ukupna visina zaduženja izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1,6 milijardi kuna, tekuća otplata glavnice u iznosu od 487,9 milijuna kuna. Također se ovlašćuje Vlada Republike Hrvatske da može davati nova financijska jamstva u iznosu od 4,9 milijardi kuna i tu je upravo možda ona točka i kad smo govorili oko HABOR-a i modela funkcioniranja HABOR-a zbog problema zaduživanja sigurno da ćemo i kroz jamstva države da li na domaćem, da li na, a morati ćemo sigurno na međunarodnom financijskom tržištu osigurati da HABOR dođe do sredstava, a kroz programe resornih ministarstava će se sufinancirati kamatna stopa i na takav način doći do sredstava za poticaj gospodarstva. Dakle također je definirano ono što smo imali i u prethodnim zakonima, a to je povrat plaćenog PDV-a za nabavljenu opremu u znanost i vatrogastvu, povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima s područja posebne državne skrbi i brdsko-planinskih područja. Sredstva za subvencioniranje kamata i … kapital HABOR-a od 490 milijuna kuna, dakle to bi bilo najkraće što se regulira Konačnim prijedlogom Zakona o izvršenju državnog proračuna. Hvala lijepo.

Gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Naš klub neće prihvatiti Zakon o izvršenju Državnog proračuna za 2009. godinu jer on zapravo jednostavnim riječima rečeno utvrđuje postupke o izvršenju državnog proračuna mi imamo drugi koncept državnog proračuna. Dali smo dva amandmana na izvršenje, Zakon o izvršenju i to na način da se briše članak 7. mi to svaki puta upozoravamo da se ne slažemo s time da Sabor prenosi ovlasti o preraspodjeli gotovo cijelog proračuna na Vladu jer je to izvorno pravo po Ustavu i Zakonu o proračunu Sabora, dakle ono donosi državni proračun i donosi rebalanse. Ovo bi se u praksi moglo sada desiti da Vlada već u siječnju napravi prvu preraspodjelu i značajniju preraspodjelu sredstava u proračunu i on na kraju može izgledati sasvim drugačije u odnosu kako ga je donio Parlament. I na članak 18. kojim se ograničava zaduživanje jedinica lokalne i regionalne samouprave, predlažemo da se poveća sa 2,3% I želimo upozoriti još na jedan apsurd, provođenje Zakona o proračunu. Kao što smo prekršili Zakon o proračunu što se tiče roka, upućivanje proračuna u raspravu u Hrvatski sabor, tako člankom 43. na kraju primjene primjene postojećeg Zakona o proračunu koji je donesen prije pet godina još uvijek ga u cijelosti ne primjenjujemo i tim člankom izuzimamo primjenu članaka 26., 28. i 29. Zakona o proračunu, a on se odnosi na razvojne programe, na plan radnih mjesta i plan javne nabave, a to je onda i posljedica što imamo ovako netransparentan predloženi proračun. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin Zvonimir Mršić. Nema ga. I gospođa Marija Lugarić, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja mislim da imamo dosta važan zakon na raspravi, kolegica Zgrebec je u ime kluba istakla jedan detalj, a to je ono o čemu ja zakona, nego i Zakona o izvršenju proračuna onog lanjskog i svih onih prije, a čini mi se da unatrag zadnje dvije godine i formulacija je takva koja zapravo uopće suspendira pravo Parlamenta da donosi proračun. I to nije sada jedno zločesto tumačenje mene iz oporbe. Naime želim vam na jednom primjeru, a takva primjera su do sada bila čini mi se tri ili četiri, dokazati da sve ono što mi poštovane kolegice i kolege zastupnici ovdje izglasamo kao proračun, Vlada jednom svojom odlukom ali u potpunosti promijeni. Početkom studenoga Vlada je donijela drugu po redu od tri do sada, odluke o preraspodjeli proračuna upravo temeljem takve odredbe članka i zakona o preraspodjeli da može apsolutno mijenjati sve i svašta. Tada je nastradalo u toj preraspodjeli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta jer je Vlada direktno preraspodijelivši 212 milijuna kuna zapravo preraspodijelila 10 milijardi stavki od ukupno 12 milijardi proračuna. Naravno nismo nitko od nas zastupnika nerazumni, razumijemo da se ne može sve planirati u kunu i u detalj, dakle da postoje određene okolnosti koje traže povremenu korekciju, međutim ono što se dogodilo sa proračunom Ministarstva znanosti temeljem odluke Vlade u studenom, a čini mi se prije dva-tri tjedna i sa proračunom zdravstva i socijale je zapravo potpuna suspenzija onoga što je Parlament izglasao u proračunu. Primjerice mi smo izglasali stavku koja se zove prevencija nasilja u školama koja je imala milijun i 202 tisuće kuna, Vlada je svojom odlukom to smanjila za 70%. I sada imate jedno 20 stranica takvih stavki koje Vlada smanjuje od 20 do 70, 80, 50% ili ne znam kako. No međutim ono što je strašno za Parlament i na koncu konca Vlada koja si daje pravo takvo nešto raditi, a to je jedan cijeli niz stavki koji je Vlada svela na nulu. na nulu. I ne znam primjer, opremanje knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom nulu. Parlament izglasa u osnovnim školama da treba 4 milijuna kuna, Vlada svojom odlukom kaže minus 4 milijuna, imamo nulu. Izrada deficitarnih udžbenika u strukovnom školstvu, sutra ćemo o tome pričati, Vlada izglasa nulu iako je Parlament izglasao nešto drugo. Dakle to nije sada ono prilagođavanje malo smo se zeznuli u planu ili izvršenje nam ide drugačije. Potpuna suspenzija odluka Parlamenta. Ne znam mreža škole projekt jednosmjenskog rada. Pa tu ministar Primorac na sve četiri objašnjava jednosmjenski rad, mreža, škola, vamo-tamo, odluka Vlade minus nula. I imate takvih nula da tako kažem, jako puno. Dakle o čemu se radi? Ona formulacija koja je prije ovim zakonima o izvršenju proračuna stajala da zapravo se te preraspodjele mogu raditi ako bude nedostatka za plaće, za ovako neke kredite i sl. to mi se činilo donekle razumnijom nego ova odredba kao što je sada. Vlada kako vrlo ekstenzivno inače tumači svoje propise, imali smo recimo relativno sličan slučaj sa Zakonom o ovlasti Vlade da uredbama uređuje posebne stvari, sebi apsolutno prihvaća pravo da izmjenjuje sve što ovaj Parlament donese. Naravno u situaciji krize to dobija jednu potpuno novu dimenziju. Niti Vlada zna što hoće ponavljam, niti zna što neće, a zapravo iz dana u dan će moći mijenjati ono ono što je ovaj Parlament donio, bez obzira što ja osobno ili bilo tko drugi od zastupnika mislio o tome što je Parlament donio. Parlament je nešto izglasao i to ima obveza za Vladu. Po našem Ustavu Vlada još uvijek odgovara Hrvatskom saboru i po našem Ustavu još uvijek Parlament donosi državni proračun. Ako se ovakva praksa Vlade nastavi, a velim nije dobro krenulo ove godine, jer se vrlo ekstenzivno ona tumačila, ja ne znam što će nama preostati. Predložiti izmjene Ustava. Ajmo mi onda lijepo napisati da Vlada je ta koja donosi proračun, pa da se onda mi svi lišimo, mi gnjavaže da tu nešto raspravljamo cijeli dan, jer ionako nikoga živoga u Vladi nije briga što mi kao zastupnici imamo reći, a ionako može sve sama preraspodijeliti kako hoće. Jer tumačenje u okviru razdjela planiranih stavki se tumači upravo ovako kako sam vam rekla. Neke stavke na nulu, neke s 80% gore, neke 90% dole. Dakle potpuno se sve preraspodijeli i veze s vezom taj proračun na kraju nema s onime što smo ga mi izglasali. Naravno poseban problem onda nastaje u situaciji kad imamo obračun proračuna. Onda se to uštima sve na izvršenje stotku, onda tu govore jako smo dobro, sve smo super izvršili, a vi zapravo da idete raditi kao zastupnici svoj posao kontrole izvršne vlasti, pa više ne možete uhvatiti ni za glavu ni za rep koliko za pojedini projekt je bilo planirano. Prema tome, ja mislim da je članak 7. ovako kako je formuliran u Zakonu o izvršenju proračuna izuzetno opasan. Opasan za demokraciju, opasan za državu koja je u krizi i opasan zbog toga što ga Vlada tumači vrlo ekstenzivno. Ponavljam, slično kao i kod uredbi. Da je tome ministre govore vaše odluke. Ja se nadam da vi znate kakve ste odluke o preraspodjeli donijeli i mene jako zanima kako ćete objasniti te nule. Jer kako god da okrenete stvar nešto ne štima. Ako nešto možete smanjiti na nulu, znači da taj tko je taj proračun planirao i nas ovdje uvjeravao da upravo to tako najbolje, da tako treba nije dobro planirao. I ako mu se to dogodi iz godine u godinu onda netko mora odgovarati zbog toga S druge strane ako se dobro planiralo, a iz političkih ovih ili onih, ili ovakvih i onakvih razloga se od tih projekata odustalo onda to mora reći Parlament, jer je Parlament izglasao da se takve stvari trebaju raditi. Prema tome, mislim da prihvaćajući zakon, posebno ovu odredbu članka 7. se igramo sa vrlo opasnim stvarima koje nisu i ne mogu biti zezancija i mislim da nitko od nas kao zastupnici, bez obzira na vrijeme, bez obzira na sve ne možemo olako pristati da zapravo netko drugo radi posao posao za one koji smo mi odgovorni, mi kao zastupnici. Jer kaže koja je inače alternativa. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu, dvije replike. Prvo je gospodin Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa vrlo kratko ću, potakla me kolegica Lugarić jer je nabrajajući ove stavke u Ministarstvu znanosti, isto se dogodilo sa Ministarstvom zdravstva gdje je posebno zanimljivo da je stavka za prevenciju malignih bolesti srezana na pola, radi se o milijonskim iznosima, a ista stvar je bila, o čemu sam već govorio na prethodnoj točki vezano za zaštitu zdravlja na otocima, gdje je praktično za 8 milijuna kuna smanjeno. Posebno zanimljivo u Ministarstvu pravosuđa bila je predviđena stavka 367 tisuća za prevenciju bolesti i ovisnosti i prevenciju narkomanije. Potrošili su 3 tisuće kuna, a onda je u ovu godinu opet stavljeno 367 tisuća kuna. Dakle, to zapravo upozorava na dvije stvari o čemu je govorila kolegica Lugarić, na loše planiranje i onda se pitam zašto je planirano tako. I drugo, zapravo smanjuje odgovornost onih koji su tako loše planirali kada se tako krupne odluke, a radi se o 2 milijarde kune koje su raspodijeljene u studenom donose mimo ovog Sabora i ove sabornice. I zbog toga ovaj članak 7. zaista je upozoravajući i mislim da ga ne bi smjeli prihvatiti. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega Jovanović, vi i zdravstvo ste još dobro prošli. To je 10 milijardi preraspodijeljeno. Npr. poslovni inovacijski centar Bikro, dakle to su oni transferi iz tehnologije u gospodarstvo, nula, odlukom Vlade nula. Ili primjerice programi nacionalne zaklade za znanost, visoku naobrazbu i tehnologijski razvitak. Ona sva izvrsnost koja u Hrvatskoj postoji s 5 milijuna koliko je izglasao Parlament na nulu. Prema tome, to što su vama u zdravstvu smanjili 70, 80% da malo relativiziram ste još i dobro prošli u odnosu na obrazovanje i gdje imate tri stranice stavki nula, nula, nula, nula, nula odlukom Vlade, mimo odluke Parlamenta. Hvala gospodine predsjedniče. Pa vidite cijelu večer ovdje, pa i premijer i Vlada tvrde da je ovaj deficit proračuna nastao zbog onih 6% iz kolektivnog ugovora sa sindikatima i zbog reforme zdravstva. hajde uzmimo ovako kao jednu bocu, litrenu u kojoj nedostaje jedan deci. I onda kažemo da taj, to što nedostaje to je reforma zdravstva, to su novci reforme zdravstva i ovih 6% povećanja plaća na temelju ili po osnovu kolektivnog ugovora. Kada tu istu bocu okrenemo naopačke onda je onaj deci koji nedostaje opet gore. Dakle, ovaj dio je dolje pun jel. Ili nešto drugo. Bilo Pelješki most, bilo šta ne znam ni ja što. Prema tome, proračun je jedna cjelina. Vi sad govorite da je reforma zdravstva ili povećanje plaća po kolektivnom ugovoru da je krivac za, ne mogu reći krivac ili za ovaj za ovaj manjak u proračunu jel, to je, nije tako jednostavno. Nedostaju ti novci, a proračun je ukupan. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega Grubišić, zaista nemojte o tome da nešto nedostaje. Mislim nedostaje, toga smo svjesni. Ali ovdje se radi da se pokušava jednim udarcem odvaliti da tako kažem dvije muhe. Evo ja ću npr. iz obrazovanja, jer to znam, ali velim ima takvih slučajeva i u zdravstvu i u socijalnoj skrbi, ima jedan dio tamo u javnim radovima i na prošlogodišnji za 2008., onda su nam primjerice govorili kako imamo dobre projekte, primjerice ova izrada nastavnih programa, odnosno curiculuma i mi smo za to planirali 2 milijuna kuna. Super, super, super. Onda naravno da im fali recimo za dvoranu u Osijeku nisu stavili 120 milijuna koliko je trebalo, nego ne znam 40, pa su morali nadoštukati i onda zapravo pokušava se preuzimanjem ovlasti Vlade da rade ono što treba raditi Parlament zapravo politički poentirati, a u stvarnosti se ne događa ništa. Jedno veliko ništa. Jedan veliki nerad i jedno zapravo veliko mazanje oči i nama ovdje u Parlamentu, ali i u javnosti. Dakle, u tome je ovdje problem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I konačno gospodin Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Prilikom rasprave o proračunu ustvari rekao sam da se radi samo o generalnoj probi. Ja bih rekao da ovaj Zakon o izvršenju državnog proračuna ustvari pokazuje Vladino shvaćanje proračuna i vođenja gospodarske i ekonomske politike. Dakle, ovaj zakon je ustvari trajni nalog na proračun. Ono što imamo trajni nalog na plaću za neke račune, tako je ovaj trajni nalog na proračun ili da budem ili da budem to je jedan trajni amandman na proračun. Dakle nekoliko puta godišnje se vjerojatno sve skupi ono što su ministarstva krivo predvidjela ili što je Vlada krivo predvidjela ili ono što se nije ni moglo predvidjeti i tako nas se ustvari poštedi jedne dosta opet velike rasprave o amandmanima. Ustvari ja nisam siguran da ono što je rekla gospođa Lugarić u prethodnoj raspravi rekla o tome da neki loše planiraju i da bi zbog toga možda očekuje se od ministra Šukera zbog toga kazni što loše planiraju, mislim da je baš suprotno, jer što lošije planiraju to će ministar Šuker imati više mogućnosti da prebaci na drugu stranu. Što ovi lošije planiraju on može više prebaciti može više, ne on, ali ova druga ministarstva može više prenamijeniti jer ono što se planira dobro i potroši to se više ne može prenamijeniti, a ono što se planira ne treba to se ože prenamijeniti. Zato mislim da ova priča o tome da su u stvari ne šalju amandmani na ovaj proračun dobra. Ja mislim da ustvari je ovaj zakon ostavlja mogućnost svim zastupnicima da svoje amandmane stave u poštansku kovertu, pošalju na Ministarstvo financija i možda im se dogodi da u nekoj od sljedećih odluka o prenamijeni to ugledaju kao što sam ja evo recimo ugledao ovu prenamjenu za subvencioniranje brodskih pruga. Došla i ugodno me iznenadila i ja sam znao da ne mogu prestati voziti. Jednostavno se zna koliko se goriva npr. troši. Zbog toga sam ja na neki način tu ipak nepopravljivi optimista, ja se evo obzirom da u ovome proračunu neću ugledati ništa dobro za otoke naći da ću u nekoj prenamjeni ili novoj odluci što budem gledao da će biti nešto bolje kao što me to ugodno iznenadilo, a naravno ministre danas smo se poslovnički raspravljao oko toga dali je mlad kompliment ja sam sasvim siguran da vi već sada u ovom proračunu barem znate 5 milijardi kuna koje možete prenamijeniti od ovoga što nije planirano kako treba. Zahvaljujem.

Ali evo izvolite, ali to baš nije uobičajeno. **Miletić, Boris (IDS)** Najkraće moguće mislim da se ne trebamo puno čuditi kada znamo da svaka jedinica lokalne samouprave proračun mora donijeti sa većinom svih vijećnika dok znamo kako se donosi državni proračun. Hvala. I zaključno, ministar financija gospodin Ivan Šuker sa nadom da će biti koncizan kao i malo prije. A ne. Ovaj puta neću biti koncizan iz jednostavnog razloga što zbog zapisnika, a i zbog očitog nepoznavanja gospodina Bauka koji je bio u MORH-u i bar bi trebao znati neke stvari o proračunu, jer naprosto kao ministar financija ne mogu ovdje odšutjeti na neke stvari. Kao prvo, ovaj proračun je rađen po zakonu koji ste donijeli vi još 2003. godine. ovaj zakon koji smo mi donijeli je od 1. 1. 2008. godine. Druga stvar, poštovane dame i gospodo zastupnici iz SDP-a uopće mi nije namjera sada vas za nešto optuživati. Ali pogledajte si što je državna revizija napisala o tome kako ste vi vršili preraspodjelu 2003. godine. U odnosu na to kako je tada rađeno, mi smo bar izmjenom zakona 2004. godine rekli da ćemo dostaviti i Saboru i "Narodnim novinama" ono što se preraspodjeljuje. To 2003. godine nije bio slučaj. Prema tome, nemojmo raspravljati kada ja nešto radim, onda je to o.k. i onda je to fantastično. I kada proračun ima 400 podračuna onda je to fenomenalno, onda je to sjajno. A sada kada riznica ima jedan račun, kada za svaku preraspodjelu dobijete obavijest. I druga stvar gospodine Bauk, trebali bi znati da ministar financija ne naređuje preraspodjelu. Preraspodjelu traže proračunski korisnici. Druga stvar, također bi trebali znati, a da ste pročitali ovaj novi Zakon o proračunu, onda bi vidjeli da je novim Zakonom o proračunu itekako prenesena odgovornost na proračunske korisnike dakle oni koji su dobili sredstva. No ponavljam vam, ako treba ja ću vam dostaviti nalaza od Držane revizije za 2003. kada je preraspodijeljeno negdje oko 3 milijarde i 400 milijuna. I još nešto želim reći. I sigurno da kolege koje znaju malo bolje o tome kako se radi proračun, dok se god radi proračun na četvrtoj razini, vrlo ga je teško izvršiti a da nemate preraspodjelu na …/Govornik se ne razumije./ … pa možemo mi pričati što god hoćemo. Međutim, vidjet ćete da izmjenom zakona i kada se bude radio proračun za 2010. godinu, taj proračun će biti rađen na trećoj razini, bit će baziran na programima i onda će biti problem proračunskom korisniku kada bude predlagao preraspodjelu. On će morati obrazložiti zašto predlaže preraspodjelu zašto je odustao od nekog programa. Ali da bi došli do takvog zakona, kolege i kolegice vi koji se ne bavite sa financijama, nego ste više ovako opće struke, trebale su se stvoriti određeni preduvjeti. I budite sigurni ako je ikome u interesu da nema ovakvih preraspodjela proračun bude čim vjerniji onome kako ga usvaja ovaj Visoki dom to je Ministarstvo financija. Zašto? Zato što nam je onda daleko lakše planirati neke stvari, ali ponavljam. Nekada je bilo 400 podračuna, danas imamo jedan račun. Toliko što se tiče preraspodjela. I kažem nije dobro radi javnosti, radi svega govoriti kada ja nešto radim to je dobro, a kada netko radi drugi onda to nije dobro. To nije dobro. Naprosto zato što bacamo svi ljagu jedni na druge bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali. Druga stvar što se tiče zaduživanja jedinica lokalne samouprave. … /Govornik se ne razumije./ … je bila složena situacija oko deficita i bila je donesena odluka da se ne mogu jedinice lokalne samouprave zaduživati. Dobro se zna zašto je to bilo. Bila je izborna godina i meni tada kao gradonačelniku nije nimalo pasalo što se nismo mogli zadužiti međutim nikada ni u jednoj mojoj raspravi u Saboru niste vidjeli napad na kolegu Crkvenca. Zašto? Zato što sam bio svjestan situacije zašto je takva odluka bila. možete provjeriti sve zapisnike pa ćete vidjeti, ali gledajte mi smo sad, mi smo sad omogućili da se jedinice lokalne samouprave zaduže za 2,3%. Druga stvar, ako inzistiramo na fiskalnoj stabilnosti i čvrstoj fiskalnoj politici centralne države onda jedinice lokalne samouprave trebaju imati isto tako čvrstu fiskalnu politiku i nemojmo onda kad se dogodi Požega ili nešto slično stati na stranu onih samo zbog nekakvih političkih razloga nego recimo jasno i jednom i drugom: Zaduživali ste se mimo pravila koja su u tom trenutku važila. Bez obzira iz koje političke stranke, tko je gradonačelnik i načelnik bio. Dakle ovo je nešto, ja vam mogu reći evo ovo mi je peti proračun. Četiri, pet godina sam ministar i pet godina dajemo ovlasti. Ja ne znam, dajemo dozvolu za zaduženja. Ja ne znam da smo dva ili tri puta odbili jedinicu lokalne samouprave i to samo zbog toga što nisu imale potpunu dokumentaciju. Ono što je bio problem bio je problem sa Rijekom i bio je problem sa Zagrebom i bio je problem sa Splitom. To je druga stvar. To je zbog veličine tih gradova, zbog njihovih fiskalnih kapaciteta i u principu kad bi dali dozvolu koliko Rijeka traži, ali koliko je tražio Zagreb, koliko je tražio Split ispucali bi kompletnu kvotu. Ali od ovih svih drugih jedinica lokalne samouprave možete pitati svoje kolege iz vaših stranaka, isto tako HDZ-ovce pa ćete vidjeti da nijedna jedinica lokalne samouprave nije dobila negativno mišljenje od Ministarstva financija. Dapače, ako su neke jedinice lokalne samouprave na kraju godine podnijele zahtjev bile su prve slijedeće godine kojima se odobrilo kojima se odobrilo zaduživanje. Ali ponavljam, sjetite se imali smo ovdje raspravu oko Požege i oko nekih drugih jedinica lokalne samouprave. Da se poštivao ovaj zakon i ove odredbe zakona sigurno se takve stvari ne bi dogodile. Ja sam ovo morao reći zbog svojih kolega iz Ministarstva financija koji su učinili silni trud i možete vidjeti da svugdje tko god dođe k nama u reviziju da imamo komplimente kako su uređene javne financije. Vi možete pričati što god hoćete, to je vaše političko pravo. Ali isto tako ne mogu dozvoliti da oni koji u životu nisu ispunili poreznu prijavu drže lekcije nekome. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Mario Habek. Evo, samo stvarno kratko. Moram ispraviti ministra isto zbog svojih kolega u gradu Ivancu. Evo, grad Ivanec isto tako prošle godine nije dobio. Dali smo potpunu dokumentaciju ali nismo dobili.

**Bauk, Arsen (SDP)** Ja ću pokušati ispraviti tri netočna navoda pa dokle stignem u vremenu. Prvo, što se tiče ministrovog navoda da Ministarstvo financija nema nikakvog maltene utjecaja na visinu pojedinih korisnika, to je možda točno ali ljudi iz drugih ministarstava s kojima sam se danas susreo na dva odbora upravo su suprotno rekli. u četiri oka male proračune su rekli mi smo to planirali pa nam je Ministarstvo financija dalo, tri puta nam je rezalo. Neću reći o kome se radi, mislim da nema potrebe. Druga stvar je što se tiče toga, što se tiče vaše insinuacije da ja ne znam nešto o proračunu točno je ovo što ste rekli od 2000. do 2003. upravo zato što nešto znam ja sam samo primijetio ovo što je gospođa Lugarić primijetila da se događaju prenamjene i da ovo šta mi danas izglasamo je ustvari samo nekakva generalna proba a ne ono šta će biti stvarno izvršeno. I treća stvar, što se tiče političara opće prakse gospodine Šuker ja sam po zanimanju matematičar i o brojevima dopustit ću si da kažem bez obzira na godine da znam nešto više od vas. Zahvaljujem. Hvala. Dame i gospodo zastupnici. Zaključujem raspravu. Sutra u 9,30 sati nastavljamo sa radom sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 194. Hvala.